Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, prvo čitanje, P.Z. br. 719 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Edmond Miletić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, izvolite.

i kad govorimo o razlozima za njegovu promjenu, dakle postoje razlozi do kojih je došlo u tijeku njegove implementacije, koje smo uvidjeli da je potrebno ga promijeniti, možemo ih svrstati u tri glavne grupe. Prvo, ovo je zakon koji se veže za zaključivanje poglavlja 23., on sadrži postupovne odredbe koje reguliraju posebni upravni postupak i stoga je odredbe ovog zakona potrebno uskladiti sa Zakonom o općem upravnom postupku. Nadalje, kao što sam rekao potrebno je otkloniti nedostatke koji su uočeni prilikom dosadašnje primjene zakona. I treće, u Vladinim dokumentima kao što je Strategija razvoja ljudskih potencijala, akcijski plan, Program gospodarskog oporavka navedeni su prioriteti koji se tiču reforme državne uprave, odnosno reforma službeničkog zakonodavstva, a to je poboljšanje sustava ocjenjivanje državnih službenika i povećanje unutrašnje mobilnosti državnih službenika unutar sustava. Kad govorimo o konkretnim rješenjima koja se predlažu u ovome prijedlog zakona ja ću navesti nekoliko. Tako se preciznije uređuje postupak javnog natječaja, nadalje daje se ovlast Ministarstvu uprave da može odlukom poništiti javni natječaj koji je raspisan protivno odredbama zakona i provedbenih propisa. Definira se radno iskustvo na odgovarajućim poslovima na način da se uzima u obzir pored radnog iskustva ostvarenog u državnoj službi ili radnom odnosu i ono radno iskustvo koje je ostvareno na temelju ugovora o djelu. Dakle, to jednostavno, to ovakvo rješenje proizlazi iz prakse. Jednostavno mnogo mladih ljudi radni odnos, odnosno radno iskustvo na temelju ugovora o djelu, ne mogu se zaposliti. I ukoliko nemaju odgovarajućeg iskustva, radnoga iskustva nikada ne mogu steći one osnovne uvjete koji se traže za ulazak u državnu službu. Ukoliko se taj začarani krug ne probije jednostavno mlađi ljudi nikad ne mogu ni ući u sustav državne službe. Nadalje, predlaže se mogućnost stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u državnom tijelu. To je u trajanju vježbeničkog staža uz naravno onda mogućnost polaganja državnog stručnog ispita. Državni stručni ispit je opet jedan od uvjeta koji se traži za obavljanje poslova državnih službenika. I ukoliko niste nikad radili u državnoj službi ne možete ga ni položiti itd. itd. Dakle, sve su to određeni prijedlozi koji idu za tim da fleksibiliziraju ulazak osoba u državnu službu. mobilnosti, veće mobilnosti državnih službenika, odnosno mogućnost njihovog cirkuliranja unutar sustava također se predlažu određene promjene u pogledu blažih uvjeta za premještaj. Sadašnje odredbe jednostavno nameću preveliku rigidnost ukoliko se radi o potrebi privremenog premještaja, ukoliko se radi o potrebi premještaja. Veliki operativni sustavi, na primjer carina imaju potrebu jednostavno da službenike privremeno premjeste iz jedne ispostave u drugu i da nakon toga ih premjeste u treću itd. Sadašnja formulacija u Zakonu o državnim službenicima dosta je striktna i nalaže preveliki formalizam. Nadalje, ovim prijedlogom zakona predlaže se poboljšanje sustava ocjenjivanja, sustav ocjenjivanja kao jedan od osnovnih preduvjeta za nagrađivanje državnih službenika. Lake i teške povrede službene dužnosti kao ogledalo funkcioniranja službeničkog sustava također treba doraditi. To je u dosadašnjoj praksi pokazano bilo u pogledu kruga povreda, bilo u pogledu funkcioniranja službeničkih sudova. Tu je svakako potrebno promijeniti određene stvari u svrhu ubrzavanja disciplinskih, odnosno postupaka pred Službeničkim sudovima. Jer zbog prevelikog formalizma vrlo često se odlazi u zastaru ili se jednostavno i očito krivi službenici ne proglašavaju odgovornim zbog formalnih propusta. Ovaj prijedlog zakona napravljen je u suradnji i sa sindikatima. rasprava sa sindikatima i dalje traje. Imali smo i prije nekoliko dana i u toj raspravi sa sindikatima, a u pogledu na ovaj prijedlog zakona ostala su uglavnom tri sporna pitanja. Prvo je mogućnost da se pomoćno-tehnički poslovi daju na izvršavanje vanjskim izvršiteljima usluga putem postupka javne nabave. Dakle, to je ono što de facto postoji u tijelima, određenim tijelima državne uprave. Sindikati se protive ovoj ovakvoj odredbi. Međutim, uz određenu korekciju mislim da do drugog čitanja možemo pronaći odgovarajuće rješenje. Nadalje, to je odredba o sindikalnom povjereniku, ratio odredbe koja je u ovom prijedlogu zakona koja govori da bi sindikalni povjerenik isto kao i svaki drugi državni službenik trebao odgovarati za povredu službene dužnosti koja nema veze sa koja nema veze sa obavljanjem njegove sindikalne dužnosti. Dakle, ratio je taj da se jednostavno izjednače službenici. U praksi dolazi do paradoksalnih situacija, da tri službenika počine istu povredu. Dva odgovaraju, jedan ne zato što sindikat ne da suglasnost, a to nema veze sa obavljanjem sindikalne aktivnosti. Sindikati se protive ovakvoj odredbi. Oni smatraju da je to stvar stečenih prava u kolektivnom pregovaranju. I jednostavno predlažu izbacivanje ove odredbe iz teksta prijedloga. I ono treće što je de facto izazvalo najviše rasprave. To je odredba o izvanrednom otkazu. Izvanredni otkaz kao ratio, kao jedan od razloga za donošenje, odnosno za predlaganje ovakve odredbe jest pokušaj ubrzavanja raskida radnog odnosa za službenike koji jednostavno su nesposobni ili koji jednostavno na odgovarajući način ne obavljaju svoj posao. A prema sadašnjem modelu disciplinskog sudovanja ili prema modelu ocjenjivanja treba više od dvije godine da bi nekome dokazali da zaista ne rade svoj posao. To je ponekad apsurdno. Mislim da je godina dana čisto dovoljno razdoblje da se utvrdi da li netko radi svoj posao ili ne. Naravno da ovakav model izvanrednog otkaza nije nepoznat ni prije u našem zakonodavstvu, nije nepoznat niti u komparativnom zakonodavstvu. Slovenci imaju još također jednu takvu odredbu. Međutim, to je sigurno odredba koju treba doraditi i koju treba konkretizirati radi izbjegavanja bilo kakvih sporova u praksi. Ukoliko ova odredba inače u prijašnjoj primjeni slične odredbe dolazilo je do sudskih sporova na temelju kojih je zbog neobrazloženih rješenja država morala platiti veliku štetu. Zato ovakve odredbe imaju svoju drugu stranu. Ukoliko nisu dobro obrazložene, odnosno ukoliko njihova implementacija nije odgovarajuća mogu imati više štete nego koristi. Ali s druge strane ona su sigurno jedan od instrumenata fleksibilizacije službeničkoga zakonodavstva. Dakle, na odborima je također ukazano na određena moguća poboljšanja sadašnjih predloženih odredbi koje ćemo mi sigurno do drugoga čitanja onda u tom smjeru i popraviti. Predlažemo da nakon današnje rasprave podržite upućivanje ovoga prijedloga zakona u drugo čitanje, radi sastavljanja jednoga kvalitetnoga teksta koji će sigurno biti pomak u našem službeničkom zakonodavstvu. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predlagatelju, kolegice i kolege zastupnici. Ovo je po mišljenju Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske jedan od važnijih zakona koji podupiru izgradnju pravne države. Naime nije moguće da postoji uopće pravna država ako nije dobro organizirana državna uprava. Sa državnom upravom se susreće svaki pravni i fizički subjekt u našem društvu. A šta obilježava, šta karakterizira državnu upravu u Republici Hrvatskoj? Čini mi se da ćemo se u tome svi složiti, dakle državna uprava u Republici Hrvatskoj ne osigurava pravnu državu, niti razvitak hrvatske države i hrvatskog društva. Je li to tako mora biti, nakon 20 godina što imamo vlastitu državu? Da bi se osigurala osnovna funkcija države, moramo gledati u kojem i kakvom stanju se nalazi nalazi državna uprava danas. To mi znamo, a tu nam i Europska unija, Europska Komisija prigovara da nam je državna uprava politički ovisna, da je politički ovisna. Drugo što obilježava državnu upravu je prosječnost u osposobljenosti službenika i namještenika državne uprave, ali i opremljenost je još uvijek suspektna. Treće obilježje nemotiviranost državne uprave. Ako se sjetimo da smo 2008. godine imali ovdje na raspravi Prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika, koji se vrlo teško rađao, a i tada nije predložena mogućnost ugovora sa državnim službenikom kao motivom za nagrađivanje, plaćanje ili dovođenje vrhunskih stručnjaka u državnu upravu za određeno vrijeme, za određeno vrijeme ugovorenom predviđeno, shvatit ćemo da nismo iskoristili mogućnosti. Treće što želim naglasiti je nesređenost državnih evidencija, što je vrlo važno za oslobođenje državnog službenika ili državne uprave u cjelini od političke ovisnosti. Da danas imamo uređene zemljišne knjige, depozitarne organizacije, stabilne i uređene prostorne planove, potpuno uređene evidencije u registarskom sudu, povezanost OIB-a sa svim elementima bilo pravne, bilo fizičke osobe, ne bismo imali evaziju poreza, imali bismo točno popise i vrlo lako bismo dolazili do podataka potrebnih za investitore itd. Dakle Dakle sve je to stanje koje obilježava današnju državnu upravu. Ali šta nam se nudi za rješenje tog stanja? Nudi se opet poprijeko rješenje. Nudi se rješenje subjektivnosti umjesto izgradnje sustava i sustavnosti. Čak i predlagatelj ovdje za obrazloženje ovog zakona kaže da je zbog loših obrazloženja vrlo teško dati otkaz radniku, službeniku ili namješteniku, ali za mila Boga nije ni djelatnik, ni službenik, ni radnik odgovoran za loše obrazloženje, pa da to sad eliminiramo i omogućimo subjektivni elemenat i srušimo cijeli sustav, i damo povjerenje pojedincu da odlučuje kad će tko dobiti otkaz, bez obzira na efekte i učinke u radu. Dakle mi smo gradili neki sustav, pokušavali graditi, i onda sada kad nas je pritisla Europska unija da moramo nešto učiniti, nudimo umjesto izgradnje povratak i to velikim korakom povratak u vrijeme kadije i njegovog sudovanja. Kadija te tuži, kadija te sudi, i on određuje kad si ti dobar, a kad nisi dobar. Mislim, glavno pitanje u ovom zakonu je izvanredni otkaz, nemojmo bježati od toga. Dakle izvanredni otkaz se daje bjanko povjerenje šefu državne uprave da on odlučuje tko se njemu sviđa, bez obzira na to koje je rezultate postigao u svojem radu, i da mu nakon dvije opomene da izlaznu kartu. Je li to prihvatljivo za nas, predstavnike građana u ovom Parlamentu ili nije, to ćemo iskazati glasovanjem. Ali klub Socijaldemokratske partije Hrvatske ne može čak ni u prvom čitanju prihvatiti takovu normu. Arbitrarnost nije rješenje za probleme probleme državne uprave. Nije rješenje. Rekli smo, evo ovdje sam već rekao u ime Socijaldemokratske partije kluba u hrvatskom Parlamentu, da sustav praćenja rada nije uveden. Kako se to može postići? Vrlo važno je, a to se također slažu i stručni i obični promatrači rada državne uprave, pa i ovog Parlamenta, je deregulacija. Naime hrvatski Parlament donosi zakone kao na traci, iz potreba približavanja Europskoj uniji i ulaska u Europsku mi smo uredili sustav donošenja zakona u jednom čitanju, bez javne rasprave, i naravno da se u gomili takvih zakona donose propisi, zakoni koji su međusobno suprotni, a ne uređujemo sustav zakona da su međusobno usklađeni, da se ne ponavljaju, da su jasni i službeniku i građaninu pokornom, nego je naš prvenstveni cilj zadovoljiti potrebe ulaska u Europsku uniju i to što prije. Još nešto vrlo važno je kod novoga ponoviti, naime ako je ocjena da je državna uprava politizirana, a ocjena jeste, s tim se slaže i Vlada, pa smo vidjeli u nedavnom čitanju da je čak u zakon uneseno da ne mogu biti članovi političkih stranaka Zakon o policiji, ali to je najmanji elemenat politiziranosti. Najveći elemenat politiziranosti kad državni službenik ne zna gdje će i u kojem zakonu zadovoljiti potrebe kao servis građana. Kad je arbitrarnost odlučivanja na vrhuncu kad nema izvoda iz evidencije, recimo da imamo uređene samo prostorne i urbanističke planove ne bismo trebali čekati građevinsku dozvolu 3, 4 mjeseca jer je, veliki zahvati čekaju i po godinu dana to je iskustvo koje ja imam od investitora. Koji ja imam i koji mi investitori često govore da je arbitrarnost kod toga vrlo velika. ne bježimo od potrebe da se izgrađuje i dorađuje i dograđuje sustav u državnoj upravi, posebno nagrađivanja i ocjenjivanja i plaća. Da se omogući veća prohodnost u tijelima državne uprave. Ali, arbitrarnost i subjektivnost nije na tragu tog rješenja. A članak, mislim da je 61. ovog prijedloga zakona, ponavljam potpuno ruši sustav jer omogućuje pojedincu sasvim subjektivno da određuje hoće li državni službenik ne raditi na nekom poslu nego hoće li ostati uopće zaposlenik u državnoj upravi. Mislim da je da je strategija koju smo ovdje donijeli u ovom Saboru o državnoj upravi o regulaciji, dekoncentraciji, decentralizaciji važan elemenat i ne možemo je sada zanemariti. U tom smislu ocjenjivanje, a onda i izgradnja povjerenja između rukovodilaca državnih tijela šefova za pojedine odjele i državnih službenika ne može biti na principu poslušnosti. ne može biti na principu poslušnosti. Dakle, govorim stalno o jednom prijedlogu koji potpuno eliminira izgradnju sustava u koji je značajno uloženo uloženo napora, a sada se to ne prihvaća kao dobro rješenje nego se od njega odstupa i ide korak natrag. Mislim da je za poboljšanje uvjeta rada državne uprave kao servisa građana vrlo važno ustrojiti ustrojiti sve državne evidencije, ali vratimo se, a ovdje je bilo govora ne jedan put da tako kažem i servirano građanima Hrvatske da će se OIB-om, dakle Osobnim identifikacijskim brojem i vezama drugih državnih evidencija na tom broju poboljšati mogućnost državne uprave da građanima izlazi u, da zadovoljava građanima potrebe u jednom danu i da će taj sustav onemogućiti i korupciju i nepotizam i veze i prijateljstva i sve drugo. A onda smo nakon 2 godine došli do saznanja da nam to ništa nije omogućilo, nije riješilo problem pa ćemo uvesti izvanredni otkaz, dati povjerenje pojedincu, a pojedinac je u funkciji političke stranke koja je na vlasti, to je logika organizacije, pa će on svoju političku vjerodostojnost u državnoj upravi pokušati dokazati što će subjektivnom ocjenom iz državne uprave najvjerojatnije po tom kriteriju izbaciti službenike iz te državne uprave. Takvo rješenje ni u primisli ne može biti dobro. Zato kažem ako Vlada i predlagatelj odmah ne kaže da rješenje izvanrednog otkaza povlači iz prijedloga nećemo ni u prvom čitanju poduprijeti ovaj zakon. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo 1 ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. da će čelnik tijela državne uprave, odnosno drugi nadređeni službenik određivati tko mu se sviđa, a tko mu se ne sviđa pa će prema tome dijeliti izvanredne To jednostavno nije točno jer to tako u prijedlogu zakona ne piše već piše da je taj čelnik dužan pismenim putem upozoriti službenika na nepravilnosti u njegovom radu i na mogućnost izvanrednog otkaza, dat će mu mogućnost da ispravi to ponašanje, nakon toga će ga, nakon 15 dana ponovno upozoriti na to da ne obavlja svoj posao kako treba. Mi se svi zalažemo za efikasniju državnu upravu, za veću učinkovitost na radu itd., a dosada smo imali odredbe da državni službenik gotovo 2 godine je mogao ne raditi, morao je 2 godine dobiti ocjenu ne zadovoljava da bi tek nakon toga mogao dobiti otkaz. Pitam vas da li radnici u realnom sektoru koji plaćaju porez si mogu dozvoliti taj luksuz? Hvala.

da službenika se po potrebi službe može privremeno premjestiti najduže na godinu dana, članak 30. državni službenik može po potrebi službe biti upućen na rad u drugo državno tijelo u istom ili drugom mjestu rada i svakako ovaj članak

čelnik tijela ili nadređeni službenik dužan je pisanim putem ukazati službeniku na nepravilnosti u njegovom radu, te na mogućnost izvanrednog otkaza ako službenik nakon dva uzastopna pisana upozorenja čelnika tijela ili nadređenog službenika i dalje ne obavlja povjerene poslove sukladno odredbama zakona. Državna služba prestaje mu izvanrednim izvanrednim otkazom" itd. U vrijeme kada tisuće ljudi recimo u ovoj zemlji ostaje bez posla, rad u državnoj službi je "gotovo privilegija". I zato jasno treba tražiti i odgovornost tih ljudi do te javne službe. Netko će me možda prozvati zbog jedne ovakve kvalifikacije ali tisuće su ljudi u ovoj zemlji pokušali otvoriti neku tvrtku, neki mali obrt ne znam, zaposliti se kod privatnog poslodavca, razočarali bi se i jesu, i rado bi kada bi mogli zaposlili se u državnoj službi. Pogotovo bi se rado zaposlili u državnoj službi u ovo krizno vrijeme, ako ni zbog čega onda logično zbog relativno skromne plače ili skromne plaće ali sigurne plaće i "zbog nemogućnosti otkaza". Jasno nije to uvijek tako, ali ajde pogledajmo što se dešava oko nas. Svaki dan u RH iako je u dvije godine ova zemlja ostala bez 140 tisuća radnih mjesta na stotine ljudi ostaju bez posla. U javnom servisu bez posla možemo reći u zadnjih dvije godine u RH nije ostao nitko. Utoliko bi čovjek mogao zaključiti da je jasno uz zdravlje jedan mentalni razum koji često mnogima nedostaje vjerojatno posao najveći kapital. Rekoh da je u periodu od zadnje dvije godine ostala bez 140 tisuća radnih mjesta. I to je sve manje više vezano uz taj realni sektor, međutim isto tako treba biti pošten i priznati da zato nije kriva javna uprava i zato što imamo takve trendove u realnom sektoru. Isto tako ne treba kažnjavati nikoga u javnoj upravi. Gledam ove male tvrtke, gledamo ove male obrte, gledamo ljude koji vode te male tvrtke često su ti ljudi u daleko težoj poziciji i od samog radnika koji rade kod njih. Slažem se službenici često možda nisu razumjeli potrebe građana, često možda nisu razumjeli ni potrebe gospodarstva, oni koji su slabi, ali u pravilu isto tako želim kazati posve decidirano da je javna služba pogotovo kada je riječ o plaćama uvijek redovito dijelila sudbinu sa prosjekom ili sa građanima ove zemlje. To jednostavno moramo priznati. Što je najveći problem javne službe? To su prije svega nedorečeni, površni zakoni, zakoni koji su često međusobno u koliziji, jedna hipertrofiranost pravnih propisa. Čovjek si postavlja pitanje gdje je nestao taj HITROREZ gdje se ništa u ovoj zemlji ne može jednostavno, gdje se ništa u ovoj zemlji ne može brzo već sve mora biti komplicirano. I onda jasno na državnom službeniku je ponekad da arbitrira, ponekad da bi nešto ubrzao između ostalog i zbog razine same plaće može biti podložan i nekim iskušenjima, da to sada ne pokušavam okarakterizirati nekim odizim terminima. Međutim, isto tako apsolutno se protivim da se netko poigrava sa javnim službenicima. Ovaj članak 61. koji govori u ove dvije opomene. Jasno je kada gledamo članak 61. da je ovdje naglasak na poslu koji se ne obavlja stručno, koji se ne obavlja učinkovito, da je naglasak na poslu koji se ne obavlja u roku. Znači, nitko ne bi trebao stati s druge strane u zaštitu nekog tko ne stručno

Da li može netko tko je pretpostavljen nekom službeniku biti isključiv? Apsolutno može. I zato bi posebno trebalo poraditi na pravnim lijekovima da uz žalbu, ne znam prigovor, službenik može uvijek dobiti jedan adekvatan nadasve nepristran odgovor. Ja sam duboko uvjeren da ni ubuduće bez obzira i na ovaj zakon o kojem mi danas raspravljamo neće biti otkaza, pogotovo neće biti puno otkaza u javnoj službi. Dapače, te otkaze valja svesti na najmanju moguću mjeru i ne treba nikoga u ovoj zemlji pa samim time niti javnog službenika plašiti otkazom. otkazom. Otkaz ni na koji način ne smije se pretvoriti u neko pravilo, to mora uvijek biti izuzetno rješenje. Članak 63. na ovoj strani 46 ovdje se govori o odgovornosti za povrede radne dužnosti, članak 139.a "U praksi se pojavljuju problemi kaže se oko provedbe postupka utvrđivanja odgovornosti namještenika za povrede radnih obveza, te izricanje sankcija namještenicima za povrede iz radnog odnosa" itd. da ne čitam sve ovo. Sve u svemu jasno ne moguće je da će nam a možda je i moguć, ne da je nemoguće, možda je moguće, možda nam može zamjeriti javnost na javnost na "pretjeranoj" suosjećajnosti do službenika kada u zemlji dnevno 200 ljudi u realnom sektoru ostaje bez posla, ali još jedanput ću naglasiti da ljudi koji su u javnoj službi ni na koji način ne smiju biti izložen bilo čijoj samovlasti, a pogotovo neka nitko ne misli da su ti ljudi privilegirani, pogotovo kada govorimo o njihovim plaćama. To što je plaća u javnoj službi redovita to što je plaća u javnoj službi sigurna, što je gotovo nemoguće izgubiti posao, nešto je jasno što valja cijeniti i zbog toga bi se razumljivo svaki službenik trebao iskazivati. Velika većina ljudi koji rade u toj javnoj službi upravo je sklona tom iskazivanju jednom riječju takvom ponašanju. Plaća u javnoj službi je sigurno nedostatna za golo preživljavanje velike većine ljudi od onih spomenutih 200 i 60 tisuća. Sve bi bilo drugačije jasno da su gospodarske prilike bolje, da je proračun puniji. Postavlja se pitanje gdje uzeti, kome uzeti, kako pokrenuti gospodarstvo, kako zaposliti veći broj ljudi u realnom sektoru, kako doći do većeg broja investicija pa da onda i javna služba, bez obzira o kojoj ćemo sad djelatnosti govoriti, od toga osjeti konkretne koristi. Međutim, ne može biti da bilo tko u javnoj službi ostaje bez posla, bit je da se posao obavlja na jedan korektan način. Bit je jasno i da taj posao može biti siguran, ali to bi trebao valjda biti cilj i za sve one koji rade u privatnom, a ne samo javnom sektoru. Prirodno bi bilo da svi dobivaju plaću u ovoj zemlji, a ne da je to privilegija samo nekih ako je točan podatak da gotovo 80 tisuća ljudi u Republici neredovito prima plaće. Prirodno bi bilo isto tako da se otvaraju radna mjesta, ne da se gase, ali zakon kao zakon nije sporan ako se praksa otkaza nekim slučajem ne bi iznarodila. Sve u svemu, još jedanput ću reći, smatram da zakon nije sporan pod uvjetom da se neka samovlast onih koji su nadređeni tim službenicima, javnim djelatnicima, ako si ne uzurpiraju prava koja im ne pripadaju i ako jasno svakom službeniku damo mogućnost da kroz pravne lijekove pokuša obraniti svoj status.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 biti državni službenik u svakoj demokratski uređenoj zemlji znači da ste dostigli visoki stupanj stručnosti, profesionalnosti, odgovornosti i marljivosti i da predstavljate ili barem biste trebali predstavljat elitu administracije te da ste ponosni na svoj status u društvu i da je država isto tako zadovoljna što je stvorila tako učinkovitu državnu upravu. Republika Hrvatska ima svoju državnu upravu koja se u posljednjih 20 godina njenog postojanja dosta promijenila u odnosu na onu od prije. Promjene su se dogodile u oba smjera, dakle i u pozitivnom i u negativnom smjeru. Namjera je formirati državnu službu koja će biti dostojan servis građanima sastavljena od službenika koji su zainteresirani, stručni, profesionalni, odgovorni, angažirani i spremni na kontinuirano usavršavanje. Naravno, da bi se to postiglo potrebno je stvoriti određene pretpostavke kao što su donošenje dobrog zakona, osiguranje pristojne plaće, stimuliranje kvalitetnih kadrova, davanje zasluženog statusa u društvu i tome slično. Državni službenik ipak po našem mišljenju ne može biti bilo tko. Osoba koja radi u državnoj službi treba imat zavidne moralne i stručne kvalitete kako bi zaslužila status državnog službenika. Stoga i predmetne izmjene i dopune zakona svima nama daju priliku da stvorimo uvjete za kreiranje državne uprave upravo onakve kakvu bi morala imati svaka dobro uređena država. Mi u klubu HSS-a vidimo ovaj prijedlog kao šansu da se isprave nedostaci postojećeg zakona i uvedu pozitivni pomaci koji će doprinijeti da imamo državnu upravu koja će svojom učinkovitošću i stručnošću biti na raspolaganju svim građanima Republike Hrvatske. Smatramo da su predloženi određeni pozitivni pomaci, ali isto tako trebalo bi po našem mišljenju i proispitati pojedine odredbe budući da su upitni njihovi učinci u praksi. Iz tog razloga navest ću sljedeće. Prijedlogom zakona člankom 19. dodaje se novi članak 61.a koji nakon dugo vremena ispravlja jednu nepravdu i popunjava zakonsku prazninu na način da se propisuje mogućnost odrađivanja vježbeničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa čime će se stvoriti pretpostavke za veće aktivnosti vezano za taj dio populacije. Također, istim člankom stavak 3. daje se mogućnost polaganja državnog stručnog ispita koji je gotovo uvijek uvjet za primanje osobe u državnu službu, ukoliko nije vježbenik. Dakle, na ovaj način pružit će se mogućnost nezaposlenim ljudima koji su odradili vježbenički staž da polože državni stručni ispit te će tako steći kondicije za apliciranje u državnu službu. Ipak smatramo da bi polaganje državnog stručnog ispita trebalo ići na trošak državnog proračuna jer se radi o nezaposlenim ljudima. Posljednjih par godina suočavamo se s posljedicama gospodarske krize i financijske slabe aktivnosti pa se zbog smanjenja troškova ovim prijedlogom predlaže tzv. outsourcing, odnosno izmještanje određenih službi iz državne uprave koje obavljaju pomoćno-tehničke poslove. Mišljenja smo da su te službe sa sigurnosnog aspekta vrlo važne i da imaju jako bitnu ulogu mada se to na prvi pogled tako i ne čini. U tvrtkama u kojima je velika fluktuacija kadrova radi profita što je potpuno razumljivo, nemoguće je imati provjerene kadrove budući te tvrtke često mijenjaju radnike. Stoga i smatramo da pomoćno-tehničke poslove treba zadržati unutar državne uprave, a ne dopustiti da te poslove obavljaju razne vanjske tvrtke kojima se često "ne zna niti tko je vlasnik", a poglavito da li je osoblje i u kojoj mjeri provjereno te kakvoća njihovih tehničkih mogućnosti. Također nalazimo da je upitna odredba članka 39. kojim se mijenja dosadašnji članak 28. stavak 2., a kojim se propisuje da državnom službeniku prestaje državna služba po sili zakona danom izvršnosti ukoliko je jedanput ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava". Postoje brojni opravdani, ali isto tako i neopravdani razlozi zbog kojih službenik može biti ocijenjen takvom ocjenom, naročito stoga što je državna služba kod nas i dalje jako povezana sa političkim utjecajem raznih političkih opcija, htjeli mi to priznat ili ne. Treba naglasiti da su državni službenici u godini nakon izbora uvijek izloženi propitkivanju od strane nadređenih, čak dapače često i diskriminirani po političkoj liniji a spomenuta odredba mogla bi se koristiti i u te svrhe. Smatramo da bi takav odnos trebalo promijeniti, a to se može dogoditi jedino ako se politika distancira od kadroviranja. Takav odnos izuzetno je nepravedan prema službenicima koji nisu stranački aktivisti i koji posao odrađuju profesionalno i stručno i koji napreduju isključivo zahvaljujući profesionalnim kvalitetama. Zbog gore spomenutog smatramo da bi odredbu navedenog članka trebalo preispitati u smislu da službeniku prestaje državna služba po sili zakona ukoliko je dvije godine za redom ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava". Iako smo već danas u raspravi čuli i u replikama usporedbu sa realnim sektorom i sa državnim službenicima. Nadalje, smatramo da je potrebno preispitat odredbu članka 41. stavak 5. kojim se daje mogućnost izvanrednog napredovanja službenicima koji ne ispunjavaju uvjete radnog iskustva, ali ispunjavaju uvjete iz uredbe koju donosi Vlada i određuje koji su to uvjeti. Na ovaj način državna služba mogla bi postati instrument političke elite jer će se na rukovodeća službenička mjesta postavljati podobni ljudi bez odgovarajućih referenci. Smatramo da ovako predloženu formulaciju članka 41. stavak 5. svakako treba preispitati i ne dopustiti da se službenici koriste za parcijalne dnevno političke interese. Člankom 49. mijenja se članak 101. zakona u kojem se predlaže da u Vijeću Službeničkog suda predsjednik i jedan od članova više ne mora biti sudac već samo diplomirani pravnik. Na taj način dovodi se u pitanje kvaliteta postupka i neovisnost Službeničkog suda, te postoji opasnost da se pod navodnicima nepočudnim službenicima pod upitnim okolnostima odlučuje o njihovoj sudbini. Stoga smatramo da bi upravo zbog neovisnosti i kompetencije ovaj prijedlog trebalo bi se preispitati i ostaviti prijašnju formulaciju rečenog članka. Isto tako, trebalo bi vidjeti što se da napraviti sa odredbom članka 61. kojom se dodaje novi članak 136a. a koji stavak 3. predviđa mogućnost izvanrednog otkaza službeniku temeljem diskrecijske ocjene i dva pisana upozorenja čelnika tijela ili što je još opasnije nadređenog službenika da ne obavlja povjerene poslove sukladno odredbama zakona. Ovako formulirana odredba čelniku tijela ili nadređenom službeniku daje velike ovlasti i mogućnost zloupotrebe. Ona predstavlja i ignoriranje sustava lakih i teških povreda službene dužnosti, službeničkih sudova i sankcija koje izriču. Stoga smatramo da je treba promijeniti u smislu da upozorenje može uputiti isključivo čelnik tijela, a nikako nadređeni službenik, te ovlasti procjene povrede službeničke dužnosti isključivo dati Službeničkom sudu. Klub HSS-a zalaže se i vjeruje da će se dostignuti službenički standardi u budućnosti nadograđivati, da će se profesionalizacija uprave provoditi bez obzira na političke opcije i da će Republika Hrvatska i njeni građani imati imati upravu na koju će i ministar uprave biti ponosan znajući da su stvorene sve pretpostavke da se zapošljavaju najbolji kandidati, da su službenici pozitivnim mjerama stimulirani na učinkovito izvršavanje zadaća, da su adekvatno plaćeni i da se na pravedan način vrednuje njihov rad i profesionalnost. Zalažemo se za uvođenje objektivnih i mjerljivih kriterija za ocjenjivanje rezultata i kvalitete rada u odnosu na postavljene i očekivane rezultate, te uvođenje sustava nagrađivanja natprosječnih rezultata rada i poduzimanje odgovarajućih ali pravednih mjera prema službenicima koji nisu učinkoviti. Dakle, sukladno svemu ovome klub HSS-a zalaže se za kompetentnu i učinkovitu državnu upravu čijim radom će biti zadovoljni svi hrvatski građani što vjerujemo da će se postići nakon kvalitetne rasprave i uvažavanjem iznesenih primjedbi. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, HSU-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Za razliku od prethodnog prijedloga zakona ovaj je prijedlog zakona barem na dobrom tragu uz nekoliko evidentnih nedostataka o kojima su govorili i moji prethodnici i državni tajnik je spomenuo još uvijek neriješena pitanja u pregovorima i razgovorima sa sindikatom. Mi dakako

slažemo se da treba povećati mobilnost državnih službenika nedvojbeno. Slažemo se da treba omogućiti korištenje vanjskih pružatelja usluga kad su u pitanju pomoćno-tehničke poslove. Slažemo se da treba bolje upravljati ljudskim potencijalima. Slažemo se da treba osigurati veći stupanj decentralizacije odlučivanja i veću individualnu odgovornost državnih službenika. Nadalje, slažemo se da treba osigurati objektivne i mjerljive kriterije za ocjenjivanje rezultata i kvalitete rada. Slažemo se da treba uvesti sustav nagrađivanja natprosječnih rezultata rada, ali i suprotno od toga, pa sve do otkaza. Dakako, tu treba biti vrlo oprezan. I slažemo se sa primjedbama mojih prethodnika da tu zaista se mora vidjeti sa sindikatom na koji način osigurati da se oni koji ne ispunjavaju ni minimalne standarde moraju ili mogu otpustiti, ali da jasno ne bude kasnije tragova koji će se godinama i godinama vući po sudovima. Slažemo se da treba uz javni natječaj omogućiti premještanje službenika i namještenika, da treba kroz napredovanje i interne oglase rješavati i popunjavati određena radna mjesta. To su dobra rješenja. Naime, u praksi se rijetko koristi institut premještaja po potrebi službe, a mislimo da je to dobro. Na taj se način može bez novog zapošljavanja osigurati stručno, kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova. Nadalje, slažemo se da treba uvesti metode za bolju procjenu potreba izobrazbe, da treba uvesti studijski dopust za stručno usavršavanje i osposobljavanje službenika, slažemo slažemo se da treba donijeti i novi zakon kojim će se urediti plaće državnih službenika, odnosno zakona kojim će se urediti plaće zaposlenih u javnom sektoru, predvidjeti njihovo nagrađivanje prema radu i rezultatima rada, odnosno učinkovitosti. Naime, što se tiče ovog načela koji se spominje u uvodnom dijelu zakona, jednake plaće za jednaki rad mi smo prije nekoliko dana u raspravi na klubu raspravljali o nekoliko prijedloga koje smo dobili sa strane iz naših gradova, iz naših općina, iz raznih ustanova i jedan je primjer vrlo eklatantan što se ovoga tiče. Naime, laboratorijski tehničar navedeno nam je obavlja iste poslove u laboratoriju MUP-a, u laboratoriju KBC-a i u laboratoriju nekog Biomedicinskog fakulteta. Iste poslove obavlja, svi su oni plaćeni, odnosno na državnom su proračunu, a raspon plaća je gotovo jedan naprama dva. Dakle, tu ima puno posla, tu se puno toga mora korigirati i svakako da bi možda sa ovakvim izmjenama i dopunama morali i u tom pravcu napraviti puno više, da trebamo biti transparentniji, da nam kriteriji moraju biti objektivniji nesumnjivo da. Međutim, kolegice i kolege, sve ovo što sam do sad pohvalio na svakom ćete seminaru Europske unije ili Vijeća Europe koji je namijenjen jačanju kapaciteta i učinkovitosti državne uprave, naći ćete u naslovima i podnaslovima predavanja sve te mjere, sve te prijedloge. Prema tome, nisu one sporne, nije sporan njihov unos u zakon. Sporno je njihova primjena u praksi. To je uvijek naša boljka i na žalost i do sad smo imali neka rješenja koja nismo koristili, a mogli smo na taj način biti sigurno učinkovitiji, ali to dakako nismo znali ili htjeli napraviti. Ono što bi podvukli kao kao loše ili nešto što možda mogli i trebali na drugačiji način riješiti, bilo bi sljedeće. Prije svega, kolegice i kolege, ne znam da li je netko spomenuo, mislim ovim izmjenama i dopunama u biti mijenjamo više od 40% zakona, mijenjamo 72 članka od ukupno 151. Čini nam se da bi bilo bolje rješenje da smo krenuli u izradu novog zakona. čini nam se. Zatim, svakako treba najaviti barem, nama se čini da je to potrebno učiniti vrlo brzo, i uskladiti ovaj zakon sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi. Ako se državni tajniče prisjetite onog varaždinskog slučaja čini mi se gdje su službenice dobile otkaz i otpremninu, da bi se drugi dan zaposlile, nakon županije u gradskoj upravi, mislimo da se i tu može puno toga uskladiti, puno toga riješiti, puno novca uštedjeti, i da bi svakako morali istovremeno povlačiti izmjene i dopune i toga zakona. Zatim treba pro futuro uskladiti i Zakon o plaćama, ovdje je spomenut o plaćama službenika, ali dakako onda i plaćama onih koji rade u lokalnoj i regionalnoj samoupravi isto tako, zbog istih razloga pokušati zaista umrežiti cijeli sustav, svih onih koji su na državnim jaslama. Slažem se sa, čini mi se da je kolega Leko govorio, članak 11. njega treba itekako dobro razraditi. On ostavlja puno prostora subjektivnom ocjenjivanju, on omogućuje da i dalje sve rješavamo po babama i stričevima, posebno članak 11., 1. stavak, izbor kandidata u postupku javnog natječaja, odnosno internog oglasa, obavlja se na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina, te rezultata u dosadašnjem radu koji se utvrđuje putem testiranja i razgovora. To dakako nije dobro, mislim da smo napravili puno veći pomak kad smo donosili Zakon o sudovima i Zakon o DSV-u, tada smo puno, puno bolje razradili kriterije i mislim da bi trebalo možda uzeti dio tih kriterija da se izbjegne subjektivni moment koji se ovdje iščitava iz ovog prijedloga. Nadalje, kod obustava postupka javnog natječaja, internog oglasa, stoji postupak javnog natječaja, odnosno internog oglasa obustavit će se odlukom ako se zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja, odnosno internog oglasa, popunjavanje radnog mjesta ne može provesti. To je pomalo smiješno, dajte mi barem recite tri kriterija na koje mislite pod bitno promijenjenim okolnostima. To je opet taj subjektivni pristup koga moramo nastojati eliminirati. Sigurno ga treba eliminirati jer svi znamo zašto se danas obustavljaju natječaji interni oglasi. naime onaj kome smo namjestili taj natječaj ne ispunjava uvjete, ne može proći, obustavljamo jasno postupak i idu novi kriteriji. To je evidentno, i to kolegice i kolege nemojmo dozvoliti. Evo, prema tome ja se neću ponavljati u odnosu na ono što su kolegice i kolege prije mene govorili, no još jednom ponavljam ispred kluba HNS, HSU zakon je na dobrom tragu, treba do drugog čitanja još puno toga korigirati, no i nakon toga uvijek ostaje ono veliko pitanje da li ćemo biti u stanju ga korektno provesti, implementirati u praksi. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub HDZ-a, uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, pogotovo on je u prvom čitanju, prema tome ovaj prijedlog koji je pred nama u tekstu kakav je, obzirom da je prvo čitanje, svakako će do konačnoga prijedloga biti usuglašen i sa primjedbama koje su iznijete na odborima, a i sa onim primjedbama i stavovima koji se budu čuli tu na ovoj plenarnoj raspravi. Dakle, naravno da ćemo podržati ovaj zakon jer je on posljedica, odnosno on proizlazi iz nekoliko strateških dokumenata Republike Hrvatske, koji su već u ovom Hrvatskom saboru ili u Vladi Republike Hrvatske prihvaćeni. Dakle to je prije svega strategija reforme državne uprave 2008.-2011., koja ima u svom sastavu jedan vrlo važan segment, a to je upravljanje ljudskim potencijalima, zatim temeljem toga strategija razvoja ljudskih potencijala 2010.-2013. godine, koja je u tom dijelu utvrdila princip da se zapošljavanje u državnoj službi i napredovanje u državnoj službi mora biti temeljeno na zaslugama, prema znanju, sposobnostima, vještinama i zalaganja svakoga pojedinca, koji aplicira ili na ulazak ili na napredovanje u državnoj službi. Također su tu i pregovaračka stajališta poglavlja 23., dakle kojim smo se obvezali da ćemo sve posebne zakone uskladiti sa Zakonom o upravnim sporovima, i iz svega toga proizlazi, a i iz plana, iz programa gospodarskog oporavka koji ima svoj plan operativnih i provedbenih aktivnosti koje utvrđuju pojedine mjere, kako u sustavu nagrađivanja u javnom sektoru, za koji je potrebno izmijeniti Zakon o državnim službenicima, dakle sve na tragu učinkovitije i efikasnije državne, kvalitetnije državne uprave. Jednako tako i mjeru povećanja mobilnosti državnih službenika, unutar tijela državne uprave, ali i izvan tijela državne uprave, opet upravo zato da bi se kompetencije, sposobnosti, vještine onih ljudskih potencijala koje imamo iskoristile u što boljoj i većoj mjeri. U ovaj dio bih rekla da može spadati i odredba kojom se sada po ovom prijedlogu zakonski ozakonjuje mogućnost da se pomoćni poslovi, odnosno poslovi koje sada obavljaju u tijelima državne uprave namještenici, to kao praksa već egzistira u mnogim državnim tijelima, dakle da se ti poslovi mogu povjeriti vanjskim pružateljima usluga u skladu s propisima o javnoj nabavi. Evo ja moram reći da u predlagatelju vidim ovaj izraz outsourcing, mi možemo to reći i hrvatskim jezikom, ali na sreću u tekstu zakona je hrvatski samo u obrazloženju se rabi ova riječ. Prije nego krenem u detalje i pohvalim ono što je dobro i upozorimo na neke dvojbene situacije ili one koje se još mogu propitati ja bih rekla da u državnoj upravi radi velik broj ili najvećim dijelom državni službenici pošteno, marljivo rade svoj posao, koriste sve prigode za edukaciju i primjenjuju ta svoja znanja. Njih treba čuvati iz razloga što su pred državnom upravom sve teže zadaće, poglavito u sklopu prilagodbe našeg sustava europskom sustavu provedbe europskih direktiva. Dakle, te i takve kvalitetne ljudske potencijale treba čuvati, ali upravo zato da onaj mali broj koji često građanima najviše upada u oči, dakle onih koji ne rade, onih koji su državnu službu shvatili kao dobru doživotnu sinekuru iz koje ih nikad nitko ne može potjerati i ne može potjerati i ne može dobiti otkaz kako je to dosada i bilo. Što temeljem zakonskih odredaba, a što u praksi jer je tako bilo valja onda uvesti ove nove odredbe kojima se uvodi jača disciplina, a jednako tako i u kojima se omogućuje veći protok tih državnih službenika sa svim njihovim znanjima i kompetencijama. Evo ja ću probati malo proći kroz zakon. Dakle, rekli smo da je kroz cijeli zakon se vidi da se odredbe usklađuju sa Zakonom o upravnom postupku. Dobre su odredbe koje su omogućile Središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose, dakle ministarstvu, da može poništiti javni natječaj ukoliko je propisan protivno odredbama zakona. Dakle, da mu je dao takvu mogućnost, pojačao je nadzor, ali mu je onda dao i mogućnost poništenja, dakle i sankciju, a ne samo nešto što piše u zakonu, a zapravo je efekat Što se tiče odredaba o postupku javnog natječaja, internog oglasa, propisivanja mogućnosti obustave postupka, dakle to je sve trebalo utvrditi zakonom. Poglavito mi se čini vrijedna odredba o mogućnosti prijama osoba osoba bez radnog iskustva u državna tijela. Dakle, omogućavanje stjecanja radnog iskustva do polaganja stručnog ispita. I kako je tu u zakonu ostavljena alternativa, odnosno dilema da li da takve osobe koje su zaposlene privremeno radi stjecanja radnog iskustva same plaćaju državni ispit ili ne. Ja svakako, i mi u klubu HDZ-a plediramo da polaganje stručnog ispita ide na teret države da bi se ti mladi ljudi stimulirali da kada su već godinu dana imali vježbeničkog staža da i polože taj ispit. Ukazat ću tu na odredbu članka 2., a to je u osnovnom tekstu članak 35. koji govori o sukobu interesa. Naime, sukob interesa u ovom zakonu je jedna zanimljiva tema. Ne zaboravimo da imamo Zakon o sprečavanju sukoba interesa koji vrlo strogo određuje odredbe prema dužnosnicima. Ali, često u državnim službama rade, djeluju, ureduju samostalno državni službenici – referenti koji odlučuju o pravima, o velikim materijalnim iznosima ili o vrlo važnim pravima za pojedinca stoga je ove odredbe o sukobu interesa itekako važno dobro razraditi i u ovom zakonu. Mi ovim prijedlogom predlažemo da se u članku 35. brišu riječi "druge pravne osobe", što znači da po ovome prijedlogu državni službenik ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili, dosada je bilo druge pravne osobe, a sada više nema pravne osobe, ako tijelo u kojem je zaposlen obavlja nadzor. Ja upozoravam da glava o sukobu interesa ima 1, 2, 3, 4, 5 članaka, da u svim drugim člancima koji u smislu sukoba interesa, sprečavanja sukoba interesa govore o zabrani obavljanja poslova, o zabrani osnivanja pravne osobe ili otvaranja obrta, o mogućnosti obavljanja dodatnog posla, o dužnosti prijavljivanja mogućeg sukoba interesa svi ti članci govore o fizičkim i pravnim osobama dakle uključuju i trgovačka društva i sve druge pravne osobe. I čini mi se da je neskladno, nije usklađeno da samo jedan članak iz ovoga poglavlja izdvaja druge pravne osobe pa ja sugeriram predlagatelju da onda do konačnog teksta malo uskladi uskladi tu cijelu glavu sukoba interesa. U članku 8. ovoga prijedloga izmjena i dopuna, a to je članak, novi članak koji se dodaje 45.c on govori o tome da je prije raspisivanja javnog natječaja, internog oglasa sva državna tijela su dužna kod Središnjeg tijela državne uprave, i to je dobro, provjeriti ima li na raspolaganju Vladi službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored. Naime, da se ne bi zapošljavali novi službenici ukoliko neki službenici zbog toga što nije nađeno mjesto za njih nakon određenih rasporeda, dakle nemaju posla. E sada, u članku 4. ako zaista hoćemo provesti to što je smisao toga članka u stavku 4. kaže nakon provedene provjere kompetencija državno tijelo odlučit će o popunjavanju radnog mjesta s tim službenikom ili će napisati javni natječaj. Dakle, ja predlažem da se tu obveže to državno tijelo ukoliko taj službenik koji je na rasporedu ispunjava dakle dokazao je svoju kompetenciju, da on mora biti zaposlen u tom tijelu, a da se ne može raspisivati javni natječaj. Naime, smisao je taj da se ne ostavljamo na voluntarizam da netko uzima svog novog čovjeka ako on u sustavu državne uprave već postoji. Već sam rekla da u članku 19. u slučaju zapošljavanja mladih ljudi koji nemaju radno iskustvo, da im se omogući to stjecanje da se onda oni i oslobode dužnosti plaćanja stručnog ispita. U članku 23. a to je članak 66. osnovnog Zakona zaista državni tajniče evo ja upozoravam a vi ćete procijenit, taj članak je dobio dva nova stavka, gdje kaže da predsjednika i članove odbora ocjenjuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a to je ministar uprave ako dobro čitam. A onda protiv tog njegovog rješenja o odlučivanju se žalba izjavljuje tajniku odnosno sada aktualnoj tajnici Vlade. Dakle, tajnik Vlade nije nikakvo tijelo, tajnik vlade ne može odlučivati po žalbi. Ja ne znam jel ovo greška jel se nešto zaista htjelo što ja ne prepoznajem, ali bi bilo logično da o tome odlučuje Vlada, a ne jedan doduše visoki ali ipak dužnosnik je on ali nije tijelo. Dakle, u članku 27. evo dobro je da su uvedene odredbe posebno za radna mjesta rukovodećih državnih službenika, dakle to su oni bivši pomoćnici pomoćnici ministra koji su donedavno bili dužnosnici, ali na tragu depolitizacije oni se sada primaju putem natječaja i dobro je da su u ovaj zakon uvedene i te obveze. I vidim da je vrijeme pri kraju, pa ću samo još dvije stvari napomenuti. To je prvo da vidimo da se ovim prijedlogom zakona povećava zaštita zviždača odnosno osoba koje su u dobroj vjeri prijavile sumnju na korupciju. To je na tragu Antikorupcijske strategije, dakle da su dvije teže povrede radnih dužnosti uvedene ukoliko bi došlo do šikane prema takvom radniku ili ukoliko bi bilo povrijeđeno njegovo pravo na zaštitu anonimnosti. I na kraju o izvanrednom otkazu o kojem je ovdje već bilo govora. Dakle, ne trebam ponavljati da u ovu situaciju sigurno velika većina državnih službenika neće nikada ni doći, ali jednostavno do sada je bilo nedopustivo da se dvije godine moralo trpiti osobu koja ne zna raditi, neće raditi, da mora biti dvije godine ocijenjena ocjenom nedovoljan da bi mogla dobiti otkaz. Naravno da se moraju uvesti odredbe da nema volonterizma, već su ovim prijedlogom donekle uvedene ali ja predlažem jer je i državni tajnik rekao i treba na to upozoriti. Dakle, nakon ovog rješenja o otkazu postoji zaštita. Ukoliko u toj zaštiti radnik uspije onda onda će država može biti plaćati velike odštete. Možda bi trebalo pojačati odgovornost na strani čelnika odnosno neposrednom nadležnost službenika. Još samo jednu rečenicu, predlažem da to zaista ne može samostalno učiniti nadređeni državni službenik nego uvijek uz supotpis čelnika tijela. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupnik Boro Grubišić u ime kluba HDSSB-a. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolegice i kolege zastupnici. Kada razmatamo ovaj zakonski prijedlog o državnim službenicima, pada mi na pamet iako nije državni službenik nego namještenik, ravnatelji Doma zdravlja u Slavonskom Brodu koji se poziva na odgovornost zbog toga što je na staž primio djecu nepodobnih roditelja, stranački nepodobnih. Kako li će u svjetlu takvog ponašanja dakle pripada vladajućoj stranci HDZ-u izgledati primjena budućeg Zakona o državnim službenicima?

prošli tjedan ili pretprošli smo usvajali Zakon o depolitizaciji policije i tada smo govorili o cementiranju postojećeg stanja pod krinkom, sada su maškare, dakle pod krinom depolitizacije policije, a Bože moj ako se netko ostavi svoje stranačke pripadnosti to ne znači da je zauvijek prekrižio svoja politička opredjeljenja, stavove, Dakle, radi se o pomalo o demagogiji zamotanoj u celofan i zapravo dalje mogućnost nepotizma u državnim službama. Ja vjerujem da smo svi u Hrvatskoj državi suglasni s tim da je državna služba preglomazna, da se velika sredstva izdvajaju za rad državnih službi, da ju treba racionalizirati, da treba biti efikasna, djelotvorna, da treba biti kompetentna, sposobna u tome sve svi slažu. Kad se govori o racionalizaciji nekih drugih, onda se napravi jedan plan kojim se dio poglavito starijih službenika ili djelatnika otpušta uz taj plan kojima se onda daju otpremnine itd. Ako je već cilj da se racionalizira državna služba onda bi takav plan država mogla napraviti i u svezi državnih službenika. Jasno takav plan zna se kako se radi. Dakle, da bi se smanjio broj državnih službenika, racionalizirala državna uprava za nekih 5 ili 10% koliko je to predviđeno, onda postoji drugi način. Ovdje se uvodi mogućnost da se vrši ovim zakonom, političko kadroviranje, da se otpuštaju nepoćudni službenici, da se otkaz temelji na procjeni nadređenog, a nakon dva upozorenja zbog teže povrede radne dužnosti. Zanimljivo je što u ovom materijalu zakonskog prijedloga piše koje su to teže, a koje su lakše povrede radne dužnosti. Možda ja kao kirurg

Kaže lake povrede službene dužnosti su učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak s posla, napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja ili neopravdanih razloga, neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge provjerene dokumentacije, neopravdani izostanak s posla jedan dan, neobavješćivanje nadređenog službenika o spriječenosti dolaska na posao itd. i druge lake povrede službene dužnosti koje su propisane zakonom. To su lake povrede. Koje li su tek onda teške. 33 godine radnog staža imam, nemam dana bolovanja niti izostanka s posla pa mi onda ovako zaista liči na pomalo odrednica da su to lake povrede zaista mi se čine malo čudnovate. Što još reći o ovome prijedlogu zakona o kojemu je svoje mišljenje dao i sindikat i to nepovoljno mišljenje, državnih službenika. Oni su protiv ovakvoga zakona. U članku 2. piše da će se omogućiti zapravo podobnim službenicima da budu članovi upravnog ili nadzornog odbora ustanove ili druge pravne osobe i preko njih će utjecati na odluke tih tijela i u tome postoji …/Ne Dakle, govorim o tome da ocjene koje dobivaju službenici putem svojih nadređenih ili svojih čelnika toga tijela utječu na to da djelatnici, službenici mogu postati i članovi upravnog ili nadzornog odbora. Ponovo se postavlja pitanje dakle stranačke podobnosti i pripadnosti. Novi način ocjenjivanja posebno ocjene primjeren i izuzetan također su rezervirane samo za koga. A upitno je dakle i razlika u plaćama što stvara onda i socijalnu razliku. Dakle jedna ocjena koja, teško ju je objektivizirani, ju je objektivizirani, ona je vrlo često subjektivna i onda jasno da će doći do velikog trvenja i različitosti mišljenja kao što smo imali tijekom Domovinskog rata u bolnicama. Diskrecijsko pravo šefa službe da ocijeni nekoga u svome mjesečnom radu po nekim kriterijima i on je dobivao 10% na plaću, a ovaj drugi je dobivao -10%. Sada u nekom drugim službama, dakle u državnim službama imamo otprilike nekako to isto. Ne kažem da je 10%, ali imamo tu razliku. I vjerujte mi da je takvim odlukama bilo velikih problema i u našoj bolnici, i nezadovoljstva je bilo i svega je bilo. Govorim o subjektivnosti ocjena onih koji ih daju i mogućnosti zloporabe tih ocjena. Sistem napredovanja u službi vjerojatno će se prilagoditi podobnima koji će lakše dolaziti do ocjene "izuzetan" i "primjeren", a ukoliko netko i slučajno dobije tri puta uzastopno ocjenu "uspješan" neće ga unaprijediti. To je valjda trojka, dobar, uspješan. Jer mora biti Pravilnikom o unutarnjem redu nekakvo slobodno radno mjesto koje koje bi čelnik tijela trebao odrediti kamo će napredovati ili će ga spriječiti u napredovanju. Sve zavisno od te subjektivne ocjene. Rok za izvanredni otkaz je zaista prekratak. Ja se nadam da se i vi slažete s tim, gospodine državni tajniče u ministarstvu. Dva puta po 15 dana pisanog upozorenja kako netko može svoju grešku, sad ima raznih grešaka, ima onih lakih i teških, u roku od 15 dana dokazat da je on nju ispravio. Možda neće doći ni u priliku da bude isti tip greške koju bi on mogao u roku od 15 dana popraviti. I sada nije mu naišao takav slučaj, dakle konstatira se da je nije popravio, ostala je ona prva i šta otkaz, otkaz čovjek dobiva ili osoba. Sa sadašnje dvije godine što je mislim također i predug period, da ne bi ispalo da ja isključivo branim i zastupam stečena prava koja su i poprilična državnih službenika. Dakle zaista dvije godine i skraćenje na 15 dana je drastična, drastična razlika, morate priznati. Dakle, čini mi se da je cijela izmjena ovoga zakona pisana da bi se još prije izbora zaposlili ljudi, podobni ljudi koji trenutno rade na ugovor o djelu. Osim toga, dobivamo i još jednog relativno dobro zbrinutog službenika, a to je predsjednik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koji uz tajnika Državnog izbornog povjerenstva će primati respektabilno, kako to netko reče, respektabilne mirovine, respektabilnu plaću s koeficijentom 4,26. Kao što je recimo primaju bivši pomoćnici ministra, a sadašnji ravnatelji u ministarstvu te ostali bivši dužnosnici. Svi drugi službenici i dalje primaju plaće po uredbi, a samo su ova dva službenika koje sam narekao, izrekao s plaćom u razini bivših dužnosnika. U svakom slučaju, klub HDSSB-a je za racionalizaciju državne uprave je za efikasnu državnu upravu, kompetentnu, sposobnu. Ali kako uopće imati takvu državnu upravu kada smo evo ovih dana konstatirali, jučer u raspravi da je jučerašnji prijedlog zakona recimo došao dvije godine od namjere predlagatelja. Bio je premijer Sanader, pa gospođa Kosor o Jamstvenom fondu. Dvije godine treba Vladi da na saborske klupe dođe prijedlog o tom Jamstvenom fondu od milijardu kuna. Je li to efikasno? Treba li kazniti nekoga u Vladi što je to tako, što je to sporo. Kakva će tu biti ocjena? Uspješan, neuspješan, izvanredan, kako to već ima tih ocjena i tko to ocjenjuje. Pa jasno, ako imamo uzor neefikasnu i nekompetentnu Vladu nećemo imati uspješnu ni kompetentnu ni efikasnu ni državnu upravu. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Evo obavještavam da je u 13,22 minute isteklo vrijeme za prijavu raspravu u trajanju od 10 minuta. Sada prekidamo prijepodnevno zasjedanje. Nastavljamo u 15,00 sati sa pojedinačnom raspravom. I prvi na redu je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepa i želim vam dobar tek. Hvala